Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje 1. i 2. čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Herman Sušnik, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Evo, pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o šumama. Sve šume i šumska zemljišta nalaze se u šumskom-gospodarskom području Republike Hrvatske. Zakonom o šumama regulirano je da se pojedine šume ili šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske mogu izdvojiti iz šumsko-gospodarskoga područja za druge potrebe, ako je tu interesu Republike Hrvatske. Predloženim izmjenama i dopunama mijenja se članak 51. u imovinsko-pravnom djelu na način da se izgradnja poduzetničke zone smatra od interesa za Republiku Hrvatsku. Dodaje se članak 51.a kojim se propisuje da se pojedine šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH mogu izdvojiti iz šumsko-gospodarskoga područja samo u korist jedinica lokalne samouprave u svrhu izgradnje poduzetničke zone, a na temelju urbanističkoga plana uređenja. Izdvajanje se vrši na temelju parcelacijskoga elaborata izrađenoga na temelju urbanističkog plana uređenja za koji je izdana potvrda nadležnih tijela o njegovoj usklađenosti s urbanističkim planom uređenja i tehničkoj ispravnosti. Jedinice lokalne samouprave su uglavnom u svojim prostornim planovima izgradnju poslovnih zona planirale izradom urbanističkog plana uređenja, a ne detaljnim planom uređenja kako je bilo predviđeno odredbom Zakona o šumama. Isto tako Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, detaljni plan uređenja više ne zamjenjuju lokacijsku dozvolu. Time je došlo do određenih zastoja u realizaciji izgradnje poslovnih zona što želimo evo ovom izmjenom članka 51. i dopunama otkloniti. Osnivanjem novih poduzetničkih zona otvaraju se mogućnosti daljnjeg razvoja maloga i srednjega poduzetništva te otvaranje novih radnih mjesta što nam je u svakom slučaju potrebno, a pogotovo je to važno u ruralnim područjima kako bi se zadržalo domicilno stanovništvo. Na ovaj prijedlog, znači konačni prijedlog zakona podnesen je amandman Odbora za zakonodavstvo i to na članak 2. U članku 2. u uvodnoj rečenici riječ: "novi" briše se. Znači nomotehnički se uređuje izričaj i Vlada prihvaća ovaj amandman. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite.

Donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku radi bržeg rješavanja već započetih, kao i veće operativnosti u rješavanju budućih postupaka izdvajanja šuma ili šumskog zemljišta iz šumskog gospodarskog područja u svrhu izgradnje poduzetničkih zona. Predloženim izmjenama smatra se da postoji interes Republike Hrvatske radi izgradnje poduzetničkih zona ate se ujedno propisuje postupak i omogućuje izgradnja planiranih poslovnih zona u fazi urbanističkih planova, uređenja te parcelacija zemljišta i provedba postupka izdvajanja šume ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Uvjeti za otuđenje šuma i šumskog zemljišta, tj. prijenos prava vlasništva na treću osobu su taksativno nabrojani, a potrebno je provesti izdvajanje za koje se plaća naknada trgovačkom društvu koje upravlja šumama i šumskim zemljištem. Izdvajanje je potrebno provesti radi osnivanja prava građenja. Izdvajanje je posebni upravni postupak specifičan samo za šume i šumska zemljišta kojima je cilj da iz izluči iz šumsko gospodarske osnove. U zakonu se koristi izraz da se izdvajanjem prenosi pravo vlasništva, a zapravo se radi o vrsti prodaje uz naknadu pod pretpostavkom da za to postoji interes Republike Hrvatske. Interes Republike Hrvatske se utvrđuje na način i u postupku propisanom za izvlaštenje i on prethodi postupku izdvajanja. Međutim, postoji niz situacija gdje se interes pretpostavlja, odnosno gdje je utvrđen zakonom. Smatra se da postoji interes interes radi provedbe detaljnog plana uređenja što se argumentira lokacijskom dozvolom ili potvrdom koja je zamjenjuje. Obrana Republike Hrvatske što argumentira nadležno ministarstvo i obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata. Nekoliko je načina raspolaganja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države po Zakonu o šumama. To je zasnivanje služnosti, davanje u zakup i osnivanje prava građenja. Pravo služnosti na šumi i šumskom zemljištu može se osnovati u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova, eksploatacije mineralnih sirovina, obavljanja turističke djelatnosti, uzgoja stoke i divljači te podizanja višegodišnjih nasada na neobraslom šumskom zemljištu ili zemljištu obraslim početnim ili degeneracijski razvojnim stadijima šumskih sastojina. Zakon o šumama predviđa i mogućnost davanja u zakup pojedinih šumskih zemljišta do privođenja namjeni koja je određena šumsko-gospodarskim planovima. Način i kriterije za davanje u zakup šumskog zemljišta propisuje Vlada, a prije sklapanja ugovora o zakupu šumskog zemljišta potrebno je pribaviti mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora od nadležnog državnog odvjetništva. Pravo građenja je institut koji je određen odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ali u našoj praksi nije saživio u značajnijoj mjeri. Odlukom se Vlade preferira ovaj institut umjesto prodaje državnog zemljišta te je za očekivati da će se sve češće sklapati ugovori o pravu građenja na državnom zemljištu. Da bi se mogao sklopiti ugovor sa državom o zasnivanju prava građenja potrebno je prethodno izdvojiti šumsko zemljište iz šumsko-gospodarske osnove, potom će se sklopiti ugovor o pravu građenja kojim će ovlaštenik tog prava na šumskom zemljištu izgraditi objekat na kojem će biti vlasnik. Članak 51. Zakona o šumama opisuje prijenos prava vlasništva i osnivanje prava građenja na državnom zemljištu. Vlada, odnosno tijelo koje ona ovlasti, može pojedine šume ili šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskmo-gospodarskog područja i prenijeti pravo vlasništva na drugu pravnu ili fizičku osobu ili osnovati pravo građenja ako za to postoji interes Republike Hrvatske. Postupak prijenosa prava vlasništva i osnivanja prava građenja pokreće se na zahtjev pravne ili fizičke osobe u čiju korist se mijenja namjena i prenose prava nad pojedinom šumom ili šumskim zemljištem. Šuma ili šumska zemljišta, šumoposjednika izdvajaju se iz šumsko-gospodarskog područja u postupku izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju. Šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ne mogu se otuđivati iz vlasništva Republike Hrvatske osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, a strane pravne i fizičke osobe ne mogu stjecati pravo vlasništva na šumama i šumskom zemljištu osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Izmjenom članka 51. uređuje se utvrđivanje interesa Republike Hrvatske radi izdvajanja pojedinih šuma i šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja u svrhu izgradnje poduzetničke zone. Dosadašnja formulacija utvrđivala je provedbu dokumenata prostornog uređenja od interesa za Republiku Hrvatsku pretpostavljajući da će se izgradnja poduzetničke zone brže rješavati. Zakonsko rješenje priječilo je brže rješavanje imovinsko-pravnih poslova u dijelu kada je za određenu poduzetničku zonu bio izrađen urbanistički plan uređenja. Nadalje, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisan je postupak ishođenja lokacijske dozvole kada je na snazi detaljni plan uređenja za određenu poduzetničku zonu. Dodavanjem članka 51a. omogućuje se jedinicama lokalne samouprave realizacija određene poduzetničke zone za koju je donijet urbanistički plan uređenja. Zakonsko rješenje priječilo je izdvajanje šuma ili šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja u vlasništvo Republike Hrvatske za određenu poduzetničku zonu i rješavanje imovinskopravnih poslova te upis istih u zemljišne knjige. Projekt izgradnje poduzetničkih zona ima za cilj poticanje i bržu izgradnju poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne samouprave a u funkciji ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i povećanja zaposlenosti. Izravnim ulaganjima u poduzetničke zone Vlada Republike Hrvatske stvara preduvjete za uvođenje niza poticaja za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, prvenstveno kroz povoljnosti poduzetnicima kod izgradnje poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu. Primjena zakona u praksi pokazala je da postoje brojne zapreke koje usporavaju izgradnju poduzetničkih zona u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske primjenom detaljnog plana uređenja. Znači, izmjenom člana 51. omogućuje se Vladi Republike Hrvatske ubrzanje i dovršenje započetih postupaka kod izdavanja šuma ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumsko-gospodarskog područja u svrhu izgradnje poduzetničkih zona. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama odgovor je na potrebe svakodnevne prakse pri realizaciji poduzetničkih zona predviđenih prostornom planskom dokumentacijom jedinica lokalne samouprave. Po do sada važećoj regulativi, poduzetničke zone predviđene usvojenim prostornim planom nije bilo moguće oživotvoriti bez relativno duge i komplicirane procedure, a ključnu prepreku predstavljalo je ishođenje odobrenje Vlade Republike Hrvatske kojim se šumsko zemljište trebalo kojim se šumsko zemljište trebalo davati na korištenje. U svakom slučaju, poduzetničke zone su kategorija koja je vrlo značajna za gospodarstvo, ne samo jedinica lokalne samouprave nego Republike Hrvatske, što najbolje dokazuju nekoliko već realiziranih poduzetničkih zona nastalih gotovo iz ničega, a neke zapravo iz ničega poput Dugopolja gdje vidimo jedan ogroman gospodarski razvoj za to vrijeme. Postoje određene bojazni da bi se ovakvim gotovo automatizmom dodjele zemljišta šumskih površina za poduzetničke zone zapravo devastirao devastirao prostor, smanjivale površine šumskog zemljišta. No međutim, moramo kazat da se kategorija procjene o isplativosti vrijednosti, oportunosti, pretvaranja određenih površina u građevinske, ili u ovom konkretnom slučaju isključivo u poduzetničke zone već je regulira prostorno planskom dokumentacijom. I dakle, da je takva jedna odluka o podizanju poduzetničkih zona provjerena sa stajališta struke, planerske struke i ne samo da je planerskom strukom predviđena nego i svim kontrolnim mehanizmima usvajanja prostorno-planske dokumentacije takva jedna odluka potvrđena. Dakle, ovim izmjenama i dopunama zakona zapravo se želi regulirati samo jednu praksu koja je do sada bila vrlo troma i spora i zato mnoge poduzetničke zone koje su imale dobre preduvjete, ekonomske preduvjete, razvojne razloge i moguće ostvariv veliki gospodarski prihod, nisu ostvarene iz jednostavnog razloga što je taj mehanizam provedbe jedne takve odluke bio prespor jer se temeljio na izradi detaljnijih prostornih planova za koje se tražilo vrijeme, a bilo je i upitno hoće li se kad se izradi dati neki poduzetnički zahvati priklonit tome ili bi trebalo napravit na ovakav način. se kretalo mišljenje da se takve odluke donose u korist jednih jedinica lokalne samouprave, a neke se donose u korist drugih jedinica lokalne samouprave. Na ovakav način se sve događa vrlo transparentno. U startu su svima date jednake mogućnosti zato, a odluka o donošenju odnosno o prenamjeni šumskih površina u građevinske površine je prebačena na onu razinu na kojoj se sve to skupa definira prostorno-planske dokumentacije. šumske površine su također velika dragocjenost Republike Hrvatske i treba voditi računa da takve površine ne nestaju, pogotovo ako su one vrijedne. No međutim, trebamo ustanoviti koje su površine zaista vrijedne, da li su vrijedne samo kao estetska vrijednost, da li su vrijedne u gospodarskom smislu, da li su bitne zbog neke biološke osnove. I podržavam nastojanja da se jedna mapa vrijednosti šuma čim prije izradi i da takve mape budu jedna od podloga pri izradi planova prostornog uređenja. No, skrenuo bih pozornost u ovom trenutku i nešto što nastaje sa druge strane, a to je da se određene površine koje možda i spadaju pod šumsko gospodarstvo odnosno šumske površine, a zapravo su u naravi čisti kamenjar, bez ikakve utilitarne pa čak ni estetske vrijednosti. Evo već gotovo sa 2000 hektara su se premijenile u određene površine koje imaju svoju gospodarsku vrijednost kao poljoprivredne površine. I još jednu stvar samo na kraju, bitno je kazat da u postojećem Zakonu o šumama u članku 37. postoji jedan osiguravač, jedan mehanizam koji kaže da se ovo sve skupa može dogoditi isključivo u poduzetničku svrhu, ni za koju drugu namjenu, tako da ne postoji opasnost da se prenamjenom prostornih planova to mijenja.